Уважаеми народни представители, днес се навършват 176 години от рождението на Васил Левски – едно име, един пример, който за всеки българин днес и за в бъдеще ще остане нетленен. Навършва се и една година от атентата в Бургас. Нека всеки от нас да се замисли върху всичко онова, което връща човечеството назад, всичко онова, което затваря възможностите за развитие и бъдеще и на България, и на света. И една хубава новина

с всичките грижи на родителите и обичта на близките. Уважаеми народни представители, по първа точка от предвидения дневен ред няма постъпило предложение от министър-председателя. В този смисъл предлагам да отложим точката тя да остане в седмичната програма евентуално за утре, и да преминем към следващата точка от дневния ред.

скандални факти в Комисията за конфликт на интереси и на основание Конституцията, където е предвидено, че Народното събрание изслушва и приема доклади за дейността на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, когато това е предвидено в закон – имам предвид чл. 84, т. и едно разпореждане от юни месец, с което докладът за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. е разпределен на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, по-късно стана Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси, и Комисията по правни въпроси. Обръщам се към тези комисии да разгледат следващата седмица доклада и това да стане повод за дискусия и разискване включително в пленарната зала – как този орган, частично избран от Народното събрание, осъществява дейността си, как е бил използван, какво се е случвало там. Аз мисля, че и обществото, и Народното събрание имат нужда от отговор в рамките на парламентарната процедура. Сега да преминем към точка седма от седмичната програма:

общ законопроект, изготвен въз основата на приетите на първо гласуване законопроекти с вносители Янаки Стоилов и Мая Манолова, Волен Сидеров и група народни представители.

Точка пета остава продължение, но ще го направим, след като преминем точка Става въпрос за първо гласуване на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор – продължение от вчера. вчера. Има думата господин Христо Бисеров да представи доклада на комисията. „Закон за изменение на Закона за политическите партии”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Моля, режим на гласуване за наименованието на закона.

По § 1 има два варианта, те са докладвани в общия законопроект. Има предложение от Красимир Велчев и група народни представители за отпадане на Вариант ІІ. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Георги Кадиев – в чл. 25 ал. 2 се отменя. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант І, подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант ІІ и предлага следната редакция на § 1, който става параграф единствен: „Параграф единствен. В чл. 25, ал. 3, изречение второ думите „или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност” се заличават.” правя редакционно предложение, което е съгласувано с представителите на всички политически партии, § 1 да има следната редакция:

се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия в посочена от нея сметка.” Държавната субсидия, отпускана на всяка коалиция, представена в Народното събрание, се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия в посочена от нея сметка.” Това е редакцията, която окончателно предлагаме. Другите предложения

Предложение от народния представител Красимир Велчев и група народни представители – §

по чл. 25 се определя в зависимост от броя на получените действителни гласове от партията или коалицията на последните парламентарни избори и от броя на спечелените мандати от партията или коалицията. За един получен действителен глас политическата партия или коалиция получава ежегодно 6 лв. За един спечелен мандат политическата партия или коалиция получава ежегодно 45 000 лв. (2) При неучастие на политическата партия или коалиция в пленарните заседания на Народното събрание годишният размер на субсидията по ал. 1, изречение трето се намалява пропорционално на времето на отсъствие на партията или коалицията от пленарните заседания. (3) Държавната субсидия на политическите партии по чл. 26 се определя в зависимост от броя на получените действителни гласове от партията на последните парламентарни избори, като за един получен глас партията получава ежегодно 6 лв.” Комисията не подкрепя предложението. да обърна внимание на Вас и на народните представители, че в пленарните заседания не участват партии и коалиции, а народни представители. Заповядайте, господин Кадиев.

разглеждането на промените в този закон правим под натиска на обществото. Има много ясен сигнал към нас, че то иска намаляване на субсидиите. Аз си поставих за цел, когато разглеждах каква философия да променим в закона, да предложа няколко нови елемента, съобразени с практиката в други държави. Разгледал съм практиката в над 30 държави. Генералният извод е, че няма държава с държава, които да се повтарят. Всяка държава има някаква своя собствена система на субсидиране на политическите партии, изключително различни една от друга. българска система се отличава с две неща. Първото е, че е много семпла - дванадесет лева на глас, ако си получил над 1% от действителните гласове. Дали са 1%, дали са 21%, дали са 51%, или 99%, няма значение. Тоест няма никаква разлика между партиите, които са извънпарламентарни и парламентарни, стига да са получили 1% от гласовете. Това води до следния негативен ефект. Много политически партии участват в изборите само и единствено да вземат единия процент. Смисълът за участие в изборите е да се влезе в Парламента, да се върши политическа дейност там, а не това да се превръща в бизнес – след като си спечелил 1%, четири години единственото, което правиш, е да получаваш субсидията. Поставих си за цел да променя това нещо. Предложението, което съм направил, е заимствано и го има в достатъчно държави. Германия и Унгария са най-близко до нас. То се състои в следната философия. Всяка политическа партия или коалиция, получила над 1% (оставяме прага от 1%), получава 6 лв. на получен действителен глас. Това е два пъти по-малко от настоящите 12 лв. Всяка политическа партия или коалиция, която е влязла в Парламента, получава 45 хил. лв. на получен мандат. Ще кажете – защо 45 хил. лв., а не 50 хил. или 40 Аз тръгнах по обратния път. Моето желание беше да намалим субсидиите на партиите в Парламента с около 15% и по този начин изчислих, че горе-долу 45 хил. лв. отговарят на тази сума. Ако приемем това предложение в момента, това би намалило субсидиите на партиите в Парламента със 17%. Да, вярно, това би намалило субсидията на партиите извън Парламента с 50% – от 12 на 6 лв., тъй като те нямат мандати, но в същото време ето я и промяната във философията – тежестта се измества към партиите, които са в Парламента и които вършат политическа дейност. Това е логично. Те вършат международна дейност. Те имат представителства по места. Те имат срещи с избирателите. Нормално е и във всяка държава е така. Единствената държава, в която няма разлика между извънпарламентарни и парламентарни партии, е Канада. Всяка друга държава по някакъв начин е уредила този въпрос. За да не съм голословен, ще Ви дам няколко примера. процента от бюджета се разпределя на парламентарните партии, а останалите 75% се разпределят на всички партии, включително и парламентарните. Тоест има 25% повече тежест на парламентарните партии. Румъния. Субсидия получават парламентарно представените партии и тези, които имат поне 50 общински съветници. Значи партията може да не е парламентарно представена, но ако е спечелила 50 общински съветници, счита се, че има национално значение и затова получава субсидия. процента от субсидията, определена за партиите, се разпределя за парламентарно представените партии, 10% за партиите, представени в Европейския парламент, и 10% за партиите, които на последните национални избори са взели над 1,5% от гласовете и са представили пълен списък с кандидати в поне 70% от избирателните райони. Ето начина по който са го измислили гърците – за да бъде една партия национално представена, те са счели, че тя трябва да има пълни листи в поне 70% от избирателните райони. В нашия случай – пак се връщам на семплостта на българската система – една партия може да има представителство само и единствено в София, да спечели 1% и да получава субсидия четири години, въпреки че нито е национална партия, нито върши някаква национална политика. Затова искам да променим философията на този закон. Швеция. Партийна субсидия се получава на база среден брой мандати в Парламента за последните два избора. Ето го техния вариант. Има друга държава – Холандия, където не получават субсидия, ако партията не е извършвала политическа дейност три години преди това. Тоест новообразувани партии, които току-що са се създали, независимо, че може да са на гребена на вълната и да направят много голям процент, не получават субсидия или тя се намалява двойно, тъй като преди четири години не са имали такова представителство в Парламента. Германия. Прагът за получаване на субсидия е 0,5%. Там има таван на общата сума, която се определя в бюджета – 133 млн. евро. Те се разпределят според гласувалите в съответните парламентарни избори. Първата промяна на философията, която исках, е да променим тежестта повече към парламентарните партии. Обясних Ви логиката. Предложението, което правя, в цифри звучи така: общо намаляване на партийната субсидия с 22%; намаляване на субсидията за партиите в Парламента – със 17%; намаляване на субсидията за партиите извън Парламента – с 50%. Как звучи това в числа? От 8 млн. лв., които ще бъдат спестени за бюджета, 2 млн. 200 хил. лв. приблизително са ГЕРБ; 2 млн. лв. приблизително са БСП; 800 хил. лв. приблизително – ДПС; 400 хил. лв. приблизително – „Атака”. Остатъкът е за извънпарламентарните партии. Поради тази причина не приемам аргумента, че, видите ли, намаляваме символично на парламентарните партии, а пък режем наполовина извънпарламентарните. Само ГЕРБ и БСП правят половината от общата сума, която ще бъде спестена – 4 милиона от 8 милиона, дори и малко отгоре. Второто нещо, което исках да променя в предложенията, които съм направил, беше това да направим този разход по-предвидим за бюджета. 12 лв. на глас умножен по брой действителни гласове. Ако гласуват 3 млн. българи гласуват – действителни гласове, 36 млн. лв. за година разход за бюджета. Ако обаче решат да гласуват 6 милиона, изведнъж стават 72 милиона. С тази нова система, тъй като имате фиксиран брой мандати в Парламента – 240, умножени по игрек лева, поне половината от субсидията ще бъде фиксирана и закована и остава гъвкава единствено останалата половина от субсидията, която се дава на част. Третото нещо, което исках да променя във философията, беше създаване на система, която да стимулира участието в пленарни заседания. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, да се ориентираме към приключване. ГЕОРГИ КАДИЕВ: Приключвам. Примерът, който в момента ни дава ГЕРБ, е абсолютно показателен неучастие на една политическа партия месеци наред в пленарни заседания. Философията, която променяме, е, че тази субсидия се дава не само и единствено за политическа дейност, а и за парламентарна. Народът е казал: „Който не работи, не трябва да яде”. Вярно е, че има начин да го заобиколят. Сигурно могат да сложат един човек тук и той да играе ролята на парламентарна партия, но така или иначе поне ще стане ясно защо те са тук. Аз разбирам основателните критики, че в края на краищата всеки депутат сам решава дали да бъде в пленарната зала или не, но в случая имаме едно много ясно изявено волеизявление. Това не е конюнктурно. Това го е правила и БСП преди, сигурно ще го прави и занапред и някой друг ще го прави, и този някой трябва да знае, че когато той умишлено решава като цялостна група да излезе от Парламента, съответно пропорционално Събранието, в което не е участвало в пленарни заседания, няма да получи субсидия. В края на краищата той е пратен тук, за да работи, а не за да не работи. Благодаря Ви, господин председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз. Уважаеми господин Кадиев, само да Ви обърна внимание – Вие поставяте философски въпроси, които обикновено се разглеждат на първо четене. Комисията и аз допуснахме да обсъждаме това предложение на второ четене. Логиката на днешния законопроект, последователността и така, както е приета философията на първо четене, не предвижда промяна на схемата. Никой не е против да се дискутира този въпрос. Само Ви обръщам внимание.

и казах, че ще имам предложения. Тогава отговорът беше: „Направете ги между първо и второ четене”. Единственото, което съм направил, ако си спомняте правилно, още тогава говорих за промяна на философията.

господин Кадиев по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, искам първо да спомена това, че във всички примери, които даде в другото законодателство, никъде нямаше конкретни числа като парични единици – крони и така нататък, бяха проценти. Ако ние приемем по принцип такова изменение, това означава, че ако субсидията утре ще я направим 5,50, пак трябва да правим Закон за изменение на Закона за политическите партии, за да пишем ново число вътре. Това е едното нещо. Второ, ние в момента не можем да определяме тези числа по принцип колко да бъдат като лева, защото това е въпрос, който е въпрос на Закона за държавния бюджет. Там ще видим какви ще бъдат възможностите, как ще бъде разпределението.

защото там ние още не сме решили какво ще бъде представителството, как ще се провеждат тези избори, ще имаме ли само мажоритарни, пропорционални, колко народни представители ще бъдат и така нататък. Затова лично аз няма да подкрепя това предложение, не защото съм против

излизането от парламентарната зала също е начин на парламентарен живот? Аз лично няма да подкрепя и това са моите

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кадиев, аз не можах да разбера философията, както се изрази председателя, и логиката Ви по повод на второто предложение, което направихте – за наказание и не допускане на възможност безнаказано парламентарни партии да решават по какъв начин ще протестират, защото Вие сте изключително известен с безрезервната защита и отстояване на личната Ви свобода и независимост като народен представител и правото Ви да не се съобразявате с абсолютно никакво решение, когато това касае Ваши лични претенции, мотиви, позиции и идеи. Не мога да разбера логиката да забраните на цяла партия да има тази свобода.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще си спестя отговора на въпроса с какво съм известен лично. Мисля, че всеки един от Вас иска да отстоява личната си свобода. В случая няма нищо общо с предложението, което правя. В случая моята личност не е важна. Важно е дали ние делим политическата субсидия на политическа и парламентарна дейност – това, което аз Ви предлагам. И, ако я делим на политическа и парламентарна дейност, тогава съответно трябва да има някаква санкция за това, че определена партия или коалиция не извършва тази парламентарна дейност, която е длъжна да извърши по волята на избирателите

3,78 евро на глас; - Словакия – 5,86 евро на глас; Да обяснявам ли как се е стигнало до 5,86, защого това е цяла формула? - Сърбия – 3,66 евро на глас; - Канада – 2 долара на година; Германия – 3,8 и още куп други. Общо-взето както виждате, всички се въртят около 3 евро, при това държави, които са с далеч по-големи икономики Оттам идват шестте лева. Това, че съм се опитал горе-долу до приравня, моето предложение с това, което е ... Естествено, че то е субективно, естествено, че нямате никакви обективни критерии, тъй като няма как да изчислите политическата дейност на една партия

Без да правя реплика, но когато казваме, че в Канада субсидията е 2 долара, трябва да кажем как стои въпросът с даренията там, защото в България дарения няма! няма! Парламентарната група на Движението за права и свободи първо заявява, че подкрепя идеята за намаляване на размера на субсидията. Очевидно е, че има нужда от такъв подход. Второ, не смятаме че това, което е предложил господин Кадиев, е удачно, по следните причини. Първо, тази формула всъщност

Без да правя пълна аналогия, но текстът на господин Кадиев леко се приближава към текста на „Атака”, които предлагат субсидиите за партиите между 1 и 4% изобщо да отпаднат. Тоест, такава посока, колкото и да е омекотена, не я приемаме. Трябва да запазим това положение, при което те са равнопоставени – и парламентарните, и извънпарламентарните партии. Защо парламентарните ще имат предимство? Защо партията, която е спечелила 4,1%, ще има предимство пред партията, която е спечелила 3,9%? Второ, не е редно и всички го знаем, размерът на субсидията да се определя през постоянно действащ закон. Размерът на субсидията не е константа. Всяка година правителството преценява какви са възможностите на държавата, влиза с бюджета и казва. Това, че през последните години субсидията е държана на едно и също ниво, не означава, че е създадена непреодолима практика. Всяка година този въпрос трябва да се разглежда и заради гражданското общество. Защото разглеждането на този въпрос всяка година в процедурата по приемане на бюджет означава, че гарантираме по-голяма публичност на темата. Пак повтарям, ние сме готови в този бюджет, който предстои наесен и който ще гласуваме, да разгледаме въпроса и да намалим субсидията. Така или иначе, господин Кадиев предлага новата формула да влезе от Нова година. Нормално е, логично е, приемаме го и по тази причина ние ние подкрепяме този текст. А по въпроса за санкциониране на партиите, които не участват в работата на Народното събрание, наистина по Конституция в работата на Народното събрание участват народните представители. Трябва да санкционираме народни представители. Може би трябва да помислим да променим в правилника онзи текст за санкциите, да го направим по-краен, по-краен, така че да има хипотеза, в която народният представител не получава абсолютно никакво възнаграждение, когато отсъства по-дълго време. време. Знаете, че сега има възможност да запази до една трета от своето възнаграждение. Затова ние не подкрепяме текста, но подкрепяме намаляването на субсидията през бюджета, което ще ни предстои.

Предложението на „Атака” беше направено далеч преди аз да направя предложение. И 6 лева не са равни на нула лева! Не знам как това е равенство. Намаляване с 50% е голям процент, вярно е, предложил съм го. Като не сте съгласни, увеличаваме процента, но, така или иначе, трябва да има сериозно намаляване. Ако си мислим, че ще минем с 3 или 5% намаляване, няма да стане! Трябва да е повече. И второ, съвсем ясно обясних и във всички практики, които съм изследвал, има една единствена държава, в която парламентарни и извънпарламентарни партии получават еднаква тежест на субсидията и това е Канада – 2 лева на глас за всички партии над 2%. Във всяка една друга държава има някаква формула, по която парламентарните партии получават повече средства поради простия факт, че те имат по-развити структури, международна дейност, участие в различни дейности, които извънпарламентарните нямат. И това е нормалното, не съм си го изсмукал от пръстите! Това е практиката.

Наистина предложението на народния представител Георги Кадиев има своята логика, своите основания. Той е направил едно сериозно сравнително правно проучване на това как е уреден въпросът с партийните субсидии в редица европейски и други държави. Разбира се, може да се спори по отношение на неговите изводи, защото не може механично да се прави извод само върху размера на субсидията на получен глас за дадена партия, без да се взема предвид населението на съответната страна и оттук да се правят други съпоставки. Но аз не искам да влизам в този спор, просто ще кажа, ще го заявя ясно от парламентарната трибуна, че предложението на народния представител Георги Кадиев е негово предложение, а не е предложение на Парламентарната група на Коалиция за България. Парламентарната група на Коалиция за България има следното становище за субсидиите за политическите партии. Първо, категорично те трябва да бъдат намалени. Второ, намаляването трябва да бъде направено при условията на осигуряване на равнопоставеност между извънпарламентарните и парламентарните партии. Трето, въпросът с конкретния размер трябва да бъде решен там, където му е мястото – в държавния бюджет, защото всяко едно от предложенията, които се правят от Закона за политическите партии, ще действа считано от 1 януари 2014 г. г. Четвърто, санкции срещу политически партии, които не участват в пленарни заседания, през държавната субсидия не следва да бъдат правени. Казвам го ясно и по една друга причина. В публичното пространство, в медийното пространство няколко седмици се въртя твърдението, че, видите ли, Коалиция за България и другите парламентарни партии били подкрепили орязването на партийните субсидии на извънпарламентарните партии. Такова предложение никога не е било подкрепяно от Коалиция за България, нека да се чуе ясно от тази трибуна. Подобни внушения правеха сериозни организации, сериозни медии, които аз лично нямам никакво обяснение върху какво се основаваха. Затова казвам ясно от парламентарната трибуна, че ние подкрепяме да бъде запазен досегашният механизъм за получаване на държавни субсидии на всички партии, които са прескочили еднопроцентовата бариера на избори и че настояваме и ще направим такива предложения в Закона за държавния бюджет тази субсидия да бъде сериозно намалена. Това е нашата ясна позиция, която се надяваме да не бъде повече интерпретирана по всевъзможни начини. Освен това искам и като председател на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения да кажа, макар че този законопроект не е бил обсъждан в рамките на публичните дискусии с гражданското общество, но в контекста на коментарите по новите изборни правила е ясна и категорична позицията на българските граждани, че, най-общо казано, те искат две неща: първо, сериозно намаляване на партийните субсидии и, второ, предоставяне на партийни субсидии и на политически партии, които не са в парламента с оглед и подобряване на политическото представителство, осигуряване на политически плурализъм, и даване на шанс на нови субекти да участват адекватно в партийната надпревара. Като цяло Парламентарната група на Коалиция за България не подкрепя предложението на господин Георги Кадиев. Аз лично оставам с моето уважение като депутат към депутат за сериозния труд, който той е положил, за изясняване на практиката на европейските страни с осигуряване на партийни субсидии. Въпреки че не подкрепям неговото предложение – не отричам, че то има своята логика, има своите основания и за в бъдеще би могло да бъде база за по-широка дискусия. Обаче без дискусия промени в принципа на финансиране на политическите партии на получаване на субсидии от държавата просто не трябва да се правят, а само след широк обществен дебат. Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Искам, преди да призова желаещите за реплики, да Ви припомня, че разглеждаме на Второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии – общ законопроект, изготвен въз основата на приетите на първо гласуване законопроекти с вносители Янаки Стоилов и Мая Манолова, Волен Сидеров и група народни представители. Заповядайте, госпожо Буруджиева, за реплика. Не желаете. Има ли други желаещи за реплики? Няма. За изказване – господин Казак. Заповядайте, уважаеми господин Казак. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, съвсем накратко. Аз също изказвам уважението си към труда, който е положил господин Кадиев, но същевременно мисля, че това, което каза госпожа Манолова, е напълно вярно. За съжаление Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, господин Кадиев, беше иницииран във връзка с всеобщото ни желание да премахнем една несправедливост, която фигурираше и от която ГЕРБ се възползва максимално в предходния парламент, която даваше възможност субсидията да следва народния представител и стимулираше политическото номадство вътре в Парламента, въпреки че формално правилникът го забраняваше. Така че това беше първоначалната идея за тази бърза промяна в Закона за политическите партии. Впоследствие възникна допълнителната идея от „Атака” – да се постави въобще на разглеждане въпросът кой да получава субсидии, кой да не получава и дойде и Вашето предложение. Мисля, че това предложение, въпреки положения труд от Ваша страна, наистина трябва малко да отлежи, да стане обект на по-широки дискусии, за да се прецени от всички страни, да се вземат повече мнения, защото Вие виждате – обществото е доста разделено. Някои предлагат въобще да се премахне държавната субсидия, а други искат драстично намаляване. Някои например предлагат да се преразгледа въпросът дали еднопроцентната бариера, която в момента фигурира в закона, е уместна и дали тя не стимулира някои политически субекти, да участват в изборите не с цел да прескочат 4-процентната бариера, тоест да влязат в Парламента и да участват реално в политическия живот, а само с цел да прескочат тази еднопроцентна бариера и да си гарантират държавна субсидия в продължение на четири години. Така че това са въпроси, които са сериозни и те трябва да бъдат обсъждани, но в кратката процедура, в която сме в момента, наистина не е уместно. Предстои въпросът да бъде обсъден по време на бюджетната процедура. Тогава съм убеден, че този дебат ще бъде проведен и всички тези позиции ще бъдат разгледани. Мисля, че ще възприемем най-правилната и адекватна позиция. Няма по-гъвкава форма на определяне на държавната субсидия от ежегодното й определяне с държавния бюджет. Понеже Вие преди малко казахте да дадем повече гъвкавост, а именно сегашният модел е най-гъвкав, тъй като той дава възможност не еднократно да се фиксира в даден материален закон, а ежегодно да се преценява според конкретната ситуация – кой, колко и как да получи. Мисля, че това е най-правилният подход към настоящия момент, в тази бързо променяща се обществена среда. Благодаря. Има ли реплики към изказването на господин Казак? Не виждам. Други желаещи за изказване по новопредложения § 3? Не виждам. Да приключим разискванията и да преминем към гласуване.

трябваше да обсъждаме преди да се върнем към § 1, където разискванията смятам, че са изчерпани. Има ли други желаещи да се изкажат по текста – окончателната редакция, докладвана от господин Бисеров? Не виждам. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Предложението, да. Режим на гласуване за предложението, което е отхвърлено от комисията. Предложението на Красимир Велчев е прието и инкорпорирано.

Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на докладвания § 1 от председателя на Комисията по правни въпроси.

Не. Подлагам на гласуване текста на § 1 в редакцията, предложена от господин Христо Бисеров. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги, има ли желаещи за изказвания по § 2 и предложенията, които са направени от народни представители към него? Заповядайте, господин Бисеров. Припомням, че на първо гласуване ние не подкрепихме законопроекта на „Атака”, защото съдържаше тази разпоредба лишаване от субсидия на партиите, които са взели резултат между 1 и 3% на последните парламентарни избори. Повтарям, че считаме това за неправилно, недемократично, че това влияе отрицателно на политическия плурализъм. Всеки опит да се намали субсидията необосновано на така наречените „по-малки партии” е неправилен подход. Затова и този законопроект, ако беше възприето това наше становище, нямаше да бъде приет на първо четене и сме предложили отпадане на този параграф. Така обосновавам нашата позиция. Благодаря Благодаря Ви, господин Бисеров. Реплики към неговото изказване има ли? Няма. Други желаещи за изказвания? Тогава ще подложа на гласуване първо предложенията за отпадане... Добре. Тогава ще предложа – по настояване на господин Бисеров, предложението на комисията за

Не, не може да чуете повече от доклада. Целият доклад по този текст е прочетен. Благодаря Ви. Имате го на банката си. ПРЕДСЕДАТЕЛ уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Бисеров, не влизайте в разговор с народния представител Буруджиева. Уважаеми колеги, ще удовлетворя желанието на залата и ще Ви прочета § 2, който гласи: „§ 2. Член 26 се отменя.” Предложението на народните представители Христо Бисеров, Красимир Велчев и Георги Кадиев е § 2 да отпадне. Предложението на Правната комисия, което подложих на гласуване, е § 2 да отпадне. Има ли някой, който да не е разбрал? Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2.

беше отхвърлено. В чл. 26 от Закона за политическите партии се урежда получаването на държавна субсидия от всички политически партии, които са получили 1% от гласовете. С това гласуване на народното представителство се запазва старият режим, а именно всяка политическа партия, която е получили над 1% от гласовете, получава държавна субсидия.

Предложение от народния представител Красимир Велчев и група народни представители – § 3 да отпадне. Предложение от народния представител Георги Кадиев – то е оттеглено по време на заседание на комисията и потвърдено сега.

Преминаваме към предложението на господин Кадиев за създаване на нов § 4: „§ 4. В чл. 29, ал. 1 се изменя така: „(1) Политическите партии разходват средствата си за разработване и анализ на политики, обучения, подготовка и участие в избори, участие в работата на Народното събрание – за партиите, които имат избрани народни представители, осигуряване работата на партийните структури, организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи, пряко свързани с разработване на политики, набиране и квалификация на кадри, поддържане и развитие на материално-техническата база или пряка агитационна и издателска дейност.” Комисията не подкрепя предложението. Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания. Има ли желаещи?

за създаване на подразделение „Заключителна разпоредба” и § 6. „Заключителна разпоредба § 6. Параграф 1 относно отмяната

Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване предложението за създаване на „Заключителна разпоредба” с § 6, със съдържание, което беше докладвано от председателя на Комисията по правни въпроси и не се подкрепя от комисията.

Законът за изменение на Закона за политическите партии е приет на второ гласуване.

Уважаеми колеги, т. 5 – „Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности“ не беше подложена на гласуване. Предлагам, така както вчера обявих в края на пленарното заседание, да бъдат дискутирани и гласувани точките, които са фиксирани в дневния ред на днешното пленарно заседание, а това са след т. 6, т. 7 и т. 8 и след това ще се върнем и ще гласуваме законопроекта по т. 5, съобразно намеренията на депутатите в залата. Виждам, че тук са

Вносители – Димчо Михалевски, Рамадан Аталай, Ахмед Башев и Емил Костадинов, който е приет на първо гласуване на 11 юли 2013 г. Моля председателят на Комисията по регионално развитие господин Димчо Михалевски да докладва доклада на второ четене на законопроекта.

Заповядайте, господин Михалевски. допълнения: 1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“ и се създава изречение второ: „Министърът на инвестиционното проектиране осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по разрешаване на строителството, приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Министърът на регионалното развитие назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа. Министърът на инвестиционното проектиране назначава Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране и организира неговата работа.“ 3. В ал. 3 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по редакцията на § 1?

В ал. 1 след думите „регионална политика” се добавя „Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране”. 2. Създава се нова ал. 5: „(5) Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране: 1. извършва експертиза на инвестиционните проекти, чието съгласуване и одобряване е от компетентността на министъра на инвестиционното проектиране; 2. приема инвестиционни проекти и проекти за общи устройствени планове на общините, внесени за разглеждане по реда на чл. 127, ал. 5;

Има ли желаещи да се изкажат по § 3, който бе докладван от господин Михалевски? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 3.

се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава” се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават”. 2. В ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Уважаеми колеги, има ли изказвания по параграфи 5, 6, 7 и 8? Няма. Подлагам на гласуване параграфи 5, 6, 7 и 8, както са по вносител, подкрепени от комисията.

който става § 22. Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Няма желаещи за изказвания. Подлагам на гласуване докладваните параграфи от 9 до 15 включително.

„(4) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава със заповед на: 1. министъра на регионалното развитие - за обекти със: а) обхват повече от една област; б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон; закон; 2. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са: а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти; б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.” Благодаря, господин Михалевски. Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Моля, режим на гласуване.

на министъра на инвестиционното проектиране по чл. 124а, ал. 4, т. 2 и на областния управител по чл. 124а, ал. 3 се публикуват на интернет страницата на съответното министерство или на областта и се изпращат на съответната община за разгласяване по реда на ал. 2.” Благодаря, господин Михалевски. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Колеги, гласувайте докладвания § 10, който става § 17.

желаещи. Подлагам на гласуване докладвания параграф.

повече от една община или за обекти с регионално значение; 2. Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика – за обекти със: а) обхват повече от една област; б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон; закон; 3. Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране – за обекти с обхват до една област, които са: а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти; б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства. Действията по съобщаването се извършват от общинските администрации.”

§ 20: „§ 20. В чл. 129 се правят следните изменения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Подробният устройствен план се одобрява със заповед на: 1. областния управител – за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;

закон; 3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са: а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти; б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства; Заповедите се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник”. 2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”

Предложението е прието. от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „органа, компетентен да одобри плана”. 2. В ал. 7 думите „общинския експертен съвет по устройство на територията” се заменят с „експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана”. плана”. 3. Алинея 8 се изменя така: „(8) В случаите по ал. 7 със заповед на органа, компетентен да одобри плана, се допуска изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за изменение на подробния устройствен план.” Благодаря, господин Михалевски. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Моля, колеги, гласувайте. Гласували 70

Няма. Моля, режим на гласуване.

чл. 141 се правят следните изменения: 1. Алинея втора се отменя. 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Идейният инвестиционен проект се съгласува от: 1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение. 2. министъра на регионалното развитие – за обекти със: а) обхват повече от една област; б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон; закон; 3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са: а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти; б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства. Съгласуването се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.”

§ 26: „§ 26. В чл. 145 се правят следните изменения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Технически и работни инвестиционни проекти се одобряват от: 1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение; 2. министъра на регионалното развитие – за обекти със: а) обхват повече от една област; б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон; 3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са: а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти; б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства; 4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.” 2. В ал. 3 думите „или на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „на Министерството на регионалното развитие или на Министерството на инвестиционното проектиране”. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски. Желаещи за изказвания? Няма. Предлагам да гласуваме докладвания параграф.

чл. 148 ал. 3 се изменя така: „(3) Разрешение за строеж се издава от: 1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение; 2. министъра на регионалното развитие – за обекти със: а) обхват повече от една област; б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон; закон; 3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са: а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти; б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства; 4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.” Благодаря, господин Михалевски. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 18, който става § 27.

30. Моля, гласувайте. Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма. Подлагам на гласуване параграфи 19, 20 и 21, които стават съответно параграфи 28, 29 и 30. Моля, гласувайте.

думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”. § 32. В чл. 166, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”. § 33.

Благодаря, господин Михалевски. Колеги, има ли желаещи за изказване по докладваните параграфи? Няма. Подлагам на гласуване предложените нови параграфи 31, 32, 33 и 34.

Моля, гласувайте. Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му съобразно предоставените му правомощия. Министърът на инвестиционното проектиране упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.” 2. В ал. 2 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно” се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране”.”

който става § 42. Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

§ 49: „§ 49. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1, ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”, и се създава изречение второ: „Министърът на инвестиционното проектиране може да предостави свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на инвестиционното проектиране.” 2. В § 5 се създава т. 83:

отхвърляне на § 26. Гласували 67 народни представители: за 66, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. Обявявам почивка до 11,30